Има кворум. Откривам заседанието. Ще Ви прочета едно съобщение: „В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили заместник министър председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил: 1. Преминаването през териториалното море и пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води за периода от 10 февруари 2018 г. до 14 февруари 2018 г. и посещение на пристанище Варна за периода от 10 февруари 2018 г. до 13 февруари 2018 г. за корабите от състава на Втората постоянна морска група на НАТО от Военноморските сили на Великобритания, на Република Турция и на Румъния. 2. Преминаването през териториалното море и пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води и посещение на пристанище Бургас за периода от 9 февруари 2018 г. до 12 февруари 2018 г. за корабите от състава на Втората постоянна морска противоминна група на НАТО от Военноморските сили на Великобритания, на Република Турция и на Румъния. Посещенията на корабите в град Варна и град Бургас са във връзка с изпълнението на утвърдения график на групите. В периода от 13 до 14 февруари 2018 г. се предвижда провеждане на учение със сили и средства от състава на Военноморските сили на Република България.“ Уведомлението е постъпило на 23 януари 2018 г. с вх. № 803 09-3 и е предоставено на Комисията по отбрана. Колеги, преминаваме към първа

Благодаря, господин Веселинов. Моля, гласувайте за така направената процедура за удължаване на срока.

Госпожо Председател, най напред моля за процедура. На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в залата да бъде допуснат господин Румен Димитров – заместник-министър на културата. Моля, гласувайте по така направената процедура за допуск.

на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 13 декември 2017 г. На свое заседание, проведено на 17 януари 2018 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 13 декември 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на културата: господин Румен Димитров – заместник-министър, господин Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ и госпожа Катерина Пашова – държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“; от Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори: госпожа Анна Танова-Атанасова – изпълнителен директор и господин Ивайло Бурков – юрист; от Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права („Музикаутор“): господин Иван Димитров – изпълнителен директор, господин Ясен Козев – председател на управителния съвет, госпожа Мариана Андреева – юрист, госпожа Кристина Стоянова и госпожа Вероника Чанева – връзки с обществеността; от Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители (ПРОФОН): госпожа Станислава Армутлиева – председател на управителния съвет, госпожа София Щерева – изпълнителен директор, госпожа Преображенска и господин Момчил Младенов – юридически съветници; от Сдружение „Филмаутор“: госпожа Мария Палаурова-Чолакова – изпълнителен директор и госпожа Мариана Андреева – юридически консултант; от „Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори“: госпожа Галя Маринова – председател на управителния съвет и господин Минчо Минчев – юридически консултант. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Кирилов, който посочи, че с него се въвеждат изискванията на Директива 2014/26/ЕС на Европейския на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикалните произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Той отбеляза, че с него се уреждат специфични условия към субектите, извършващи колективно управление на права, подробно се регламентират правата на носителите на авторски и сродни права, членствените права в организациите, изискванията към съдържанието на устава, правомощията на общото събрание, управителния и надзорния съвет. Предложеният Закон обхваща управлението на приходите от колективното управление на права, принципите за разпределение на събраните възнаграждения и удръжките за дейността на организациите, като са предвидени и разпоредби за разрешаване на възникналите спорове чрез медиация. Господин Кирилов добави, че колективното управление на права ще може да се извършва наред с организациите за колективно управление на права и от независими дружества за управление на права, получили регистрация в Министерството на културата. Предложените разпоредби съдържат правила относно определянето размера на тарифите и подробно регламентират правомощията на министъра на културата по отношение на регистрацията на организациите и на дружествата за колективно управление на права, както и осъществяването на контрол върху тяхната дейност. С приемането на Законопроекта се очаква развитие на пазара на авторските и сродните им права, подобряване на конкурентната среда и защита правата на авторите. Господин Кирилов посочи, че срокът за въвеждане на изискванията на Директивата от държавите – членки на Европейския съюз, е изтекъл на 10 април 2016 г. и към момента Съдът на Европейския съюз е сезиран с Процедура за нарушение поради неизпълнение на това задължение. По Законопроекта са постъпили становища от Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА), „Профон“, „Музикаутор“, „Филмаутор“ и „Артистаутор“, както и Национално сдружение на кабелните оператори „Клуб 2000“. Господин Румен Димитров отбеляза, че със Законопроекта се търси баланс между интересите на носителите на права и техните организации за колективно управление, от една страна, и ползвателите на обекти на авторски и сродни права и техните организации, от друга. От „Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори“ и от „Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори“ заявиха своята подкрепа към Законопроекта и посочиха, че Законопроектът е резултат от продължителната работа на работната група към Министерството на културата и в голяма степен отразява всички позиции и становища. Те изразиха положителна оценка към предвидената в Законопроекта възможност за иницииране на промяна на тарифите. От сдружения „Профон“ и „Музикаутор“ отбелязаха, че основната задача на Законопроекта е осигуряването на възможност на собствениците на права да получат справедливо възнаграждение. Те посочиха необходимостта от прецизиране на текстовете, свързани с възможността за промяна на тарифите. дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Явор Нотев, Христиан Митев и Крум Зарков. Господин Кирилов и господин Митев изразиха подкрепата си към Законопроекта и отбелязаха, че вносителите подкрепят личното упражняване на авторските права и техните организации. Те акцентираха върху необходимостта от създаване на конкурентна среда, която да защити интересите на творците и да ги мотивира да създават творчески продукт. Господин Зарков посочи, че от парламентарната група на „БСП за България“ подкрепят по принцип Законопроекта и добави, че всички засегнати в Законопроекта интереси са еднакво легитимни. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 13 декември 2017 г.

№ 754-01-84, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 13 декември 2017 г. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 25 януари 2018 г., беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 13 декември 2017 г. В заседанието участваха: от Министерството на културата: Румен Димитров – заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар, Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права”, Катерина Пашова – държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“;

от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО): Анна Танова – изпълнителен директор, Ивайло Бурков – юридически съветник, и Господин Йовчев. В заседанието участваха и представители на: Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО), Съюза на българските филмови дейци, „Музикаутор“, „Профон“, „Филмаутор“, Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА), Сдружение „Сцена музика“, издателство „Токсити Пъблишинг”, Сдружение за защита на легалното разпространение на програми „ТеРаПро“ и други. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Христиан Митев. Целта на Законопроекта е в българското законодателство да бъдат въведени разпоредбите на Директива 2014/26/ЕС 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху произведения за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар, наричана накратко „Директивата“. Директивата е насочена да създаде нормативна уредба за колективно управление на авторските права, с която да се осъществи на практика по-добро управление, по-голяма прозрачност и отчетност; да насърчи и улесни организациите за колективно управление на авторските права да получават многотериториален лиценз, който касае правата на авторите. Срокът за транспониране на Директивата във вътрешното законодателство на държавите – членки на Европейския съюз, е не по-късно от 10 април 2016 г., който не е изпълнен от България и заради това Европейската комисия е образувала процедура за нарушение, по която е взето решение за сезиране на Съда на Европейския съюз за неизпълнение на това задължение. Законопроектът регламентира нормите на Директивата да бъдат обособени в нов дял от Закона за авторското право и сродните му права – Дял втори „а“ „Колективно управление на авторски и сродни на тях права“. Законопроектът урежда отношенията, свързани с колективното управление на права при използването на произведения и други обекти на закрила, и дейността на организациите за колективно управление на права и независимите дружества за управление на права. Определят се и изискванията за получаване на многотериториално разрешение за използване на музикални произведения онлайн. Като субект на колективно управление на права освен организациите за колективно управление на права се въвеждат и независими дружества за управление на права. Със Законопроекта се разписват норми, касаещи изискванията за прозрачност и отчетност на дейността на субектите на колективното управление и правилата относно определянето на размера на тарифите. Регламентират се правомощията на министъра на културата при осъществяването на контрола върху дейността по колективно управление, свързана с регистрацията на организациите и дружествата и контрол върху дейността им. В текста на Законопроекта е предвидена процедура по медиация при разрешаване на спорове, която се провежда по реда на Закона за медиацията. По Законопроекта са постъпили становища от: Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права, „Музикаутор“, „Профон“, „Филмаутор“ и „Артистаутор“, Националното сдружение на кабелните оператори „Клуб 2000”, Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори, Международната федерация на звукозаписната индустрия, Съюза на българските филмови дейци – Гилдия художници, РЕПРО БГ и Съюза на българските композитори. В изказването си господин Румен Димитров – заместник-министър на културата, изрази становище, че Министерството на културата подкрепя Законопроекта. Народният представител Чавдар Велинов изрази подкрепа на Законопроекта, като подчерта, че между първо и второ гласуване ще бъдат направени предложения за промени. Участие в дискусията взеха: Александър Велев – генерален директор на БНР, Анна Танова – АБРО, Здравка Сиракова – ЕАЗИПА, Иван Димитров – „Музикаутор“, Станислава

По-голямата част от тях изразиха подкрепа на Законопроекта и желание за участие в работна група между първо и второ гласуване, където ще представят свои предложения. Господин Мехти Меликов отговори на поставени въпроси. След проведеното гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно, със 17 гласа „за“, предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права,

уважаеми господин Будинов. Следва Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Той ще бъде представен от председателя на Комисията господин Вигенин. Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, ще се опитам изразително, като господин Будинов, да прочета становището. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 13 декември 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 17 януари 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 13 декември 2017 г. Законопроектът беше представен от господин Тома Биков – народен представител и вносител на Законопроекта, и господин Румен Димитров – заместник-министър на културата. На заседанието също така присъстваха: господин Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“, госпожа Катерина Пашова – държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“, както и госпожа Весела Щерева – парламентарен секретар към Министерството на културата. Проектът на закон има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Важно е да бъде отбелязано, че крайният срок за въвеждане на изискванията в националното законодателство е бил 10 април 2016 г. Поради неизпълнение на това задължение Европейската комисия е образувала процедура за нарушение срещу Република България, № 2016/0260, по която на 7 декември 2017 г. е взето решение за сезиране на Съда на Европейския съюз, като ще бъде поискана финансова санкция в размер на 19 121,60 евро на ден.“ Пропускам част от становището, тъй като не сме основна комисия. Продължавам: „Според мотивите на вносителите Директива 2014/26/ЕС има 3 основни акцента: по-подробно и детайлно регламентиране на дейността на организациите за колективно управление на права, най-вече по отношение на прозрачността на действията им пред членовете и пред обществото; създаване на специален механизъм, уреждащ спазването на авторското право при многотериториално използване на музикални произведения по интернет; въвеждане в системата на колективното управление на авторските и сродните им права на нови субекти. Според предварителна оценка на въздействието на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права не се предвиждат разходи от държавния бюджет. По отношение на упражняването на авторските права се очакват ползи за носителите на права и развитие на пазара, включително и подобряване на конкурентната среда и защита на авторите. Следва да се има предвид, че на 23 декември 2017 г. в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове е постъпило становище от Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права. Според Агенцията предлаганият Законопроект за изменение и допълнение не не отстранява основните и най-тежки проблеми в Закона за авторското право и сродните му права, които са в противоречие с Директива 2014/26/ЕС, както и с редица други предходни актове на международното и европейско право. В последвалата дискусия по Законопроекта председателят на Комисията обърна внимание, че Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разглежда такъв тип законопроекти от гледна точка на това дали коректно транспонират съответното европейско законодателство. подчерта, че не насърчава внасяне на такива законопроекти от народни представители, защото към тях липсва таблица за съответствие с директивите, които въвеждат, а това затруднява подготовката на становищата на КЕВКЕФ. Заместник-министърът на културата господин Румен Димитров уточни, че Проектът е разработен от Министерството на културата, но е внесен чрез народни представители, за да се съкрати времето за приемането му, с цел избягване на налагането на финансови санкции от Европейската комисия. Според представителите на „Музикаутор“, „Профон“ и Асоциацията на българските радио-телевизионни оператори не само липсва таблица за съответствие, но и не е било проведено обществено обсъждане по Законопроекта. Трите организации, въпреки резервите си, подкрепиха по принцип предложените промени. Господин Иван Димитров – изпълнителен директор на „Музикаутор“, подкрепи решението за създаване на работна група от водещата Комисия по правни въпроси, която да разгледа в детайли всички аргументи между първо и второ четене. Заместник-министърът на културата увери членовете на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, че в рамките на следващите 20 дни ще бъдат положени нужните усилия да бъдат взети предвид всички гледни точки. Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се обърна към Министерството на културата с молба да изпратят таблицата за съответствие на Законопроекта и съответната директива и апелира представителите на „Музикаутор“, „Профон“ и Асоциацията на българските радио-телевизионни оператори да представят своите становища за промените, които ще предложи работната група на Комисията по правни въпроси. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 4 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 13 декември 2017 г.“ Благодаря

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, ще се постарая да бъда максимално кратък с оглед на факта, че в докладите на трите до този момент, в голяма степен бяха представени основните положения в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е изготвен с цел въвеждане на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Държавите – членки на Европейския съюз, бяха длъжни да отразят тази директива във вътрешното си законодателство най-късно до 10 април 2016 г., като за неизпълнение на това задължение Европейската комисия е образувала срещу страната ни процедура за нарушение № 2016/0260, по която на 7 декември 2017 г. е взето решение за сезиране на Съда на Европейския съюз, като ще бъде поискана финансова санкция в размер на 19 121,60 евро на ден – сума, която никак не е малка. Ако бъде поискано държавата да плаща от момента, в който е следвало да бъде въведена Директивата във вътрешното законодателство, се получава период от близо две години – съвсем немалка сума, което е и основният мотив, в сътрудничество с Министерството на културата, вносителите на този законопроект да го внесат в Народното събрание, за да можем да избегнем налагането на тази санкция. Въпросната Директива съдържа изцяло нова и много подробна регламентация на изискванията за функциониране на организациите за колективно управление на права, както и въвеждане на нов субект на колективното управление – независимите управляващи права дружества. Напълно нова е и регламентацията по отношение многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Три са основните моменти, които се въвеждат с тази директива. На първо място, много по-подробно и детайлно регламентиране на дейността на организациите за колективно управление на права, най-вече по отношение на прозрачността на действията им пред членовете на тези организации и пред обществото. На второ място, създаване на специален механизъм, уреждащ спазването на авторското право при многотериториално използване на музикални произведения по интернет. Директивата предлага специфични правила за организации на колективно управление на права, които биха изразили желание и готовност да управляват авторски права върху музикални произведения, предлагани по интернет. Третият акцент на Директивата е въвеждането в системата на колективно управление на авторски и сродни права на нова категория субекти, наричани в Законопроекта „независими дружества за управление на права“. Дадено е и определение на тези независими дружества – това са търговски дружества, които са оправомощени по договор за възлагане от носители на права да управляват техните права, като единствената и основна цел на тези дружества е да представляват носителите на права, да изплащат на тях уговореното между организациите и правоносителите възнаграждение за използването на произведенията на авторите, които са ги създали. В заключителните разпоредби на Законопроекта е предвидено запазване статута на действащите организации за колективно управление на права, като, от една страна, така ще се запази тяхното нормално функциониране и няма да се стигне до сътресения. От От друга страна, е предвиден шестмесечен преходен период, в който регистрираните организации да могат да преведат уставите си в съответствие с изискванията на Закона, а търговските дружества, които ще представляват автори, да могат да подадат заявления за регистрация и съответно да бъдат регистрирани в Министерството на културата, като се създава специален регистър с два раздела в него, съответно за организации за колективно управление на права и на независими права и на независими търговски дружества за управление на права. Целта на този законопроект и на Директивата като цяло е да се намали в максимална степен съществуващото господстващо положение на организациите за колективно управление на права с въвеждането на така наречените „независими търговски дружества за управление на права“, да имаме по-ясен и по-прозрачен пазар на авторски права и съответно по-ясно и по-прозрачно управление на от организации за колективно управление на права и от новия субект – независимите търговски дружества за управление на права. Призовавам Ви да подкрепите този законопроект на първо четене. Разбира се, между първо и второ четене – заявихме го като вносители във всички комисии – ще се съобразим с всички мнения и становища, които бяха произнесени от заинтересованите страни при обсъждането в постоянните комисии на Народното събрание. Благодаря. Благодаря Ви, господин Митев. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте, Благодаря, госпожо Председател! Уважаеми колеги, народни представители! Проектът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е изготвен с цел транспонирането на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за онлайн използване на вътрешния пазар. Изрично се уточнява, че крайният срок за въвеждане на Директивата е 10 април 2016 г. За неизпълнението на това наше задължение Европейската комисия е образувала срещу страната ни процедура, по която с Решение на Съда на Европейския съюз е поискана санкция в размер на 19 121 евро на ден. Искам да отбележа, че ако Законопроектът бъде приет в настоящия си вид, ще се създаде недопустим от Конституцията на България законен монопол в частна полза на регистрираните към настоящия момент организации за колективно управление на права, тъй като само те ще могат да представляват авторите и да събират възнагражденията за тях. Формално ще могат да се създават нови организации за колективно управление на права и независими управляващи права търговски дружества, но за да съществуват, те ще трябва да сключат споразумение със сега действащите, тъй тъй като те самостоятелно нямат право да събират от ползвателите възнаграждения за членуващите в тях правоносители. Нещо повече, създават се предпоставки за следващи наказателни процедури срещу България. Налице е пряко противоречие с чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, касаещи правилата за конкуренция в Европейския съюз. По този начин се дава възможност за законов монопол на вече регистрираните организации за колективно управление на права. Чрез настоящия Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права възможността за нарушаване на договора за функциониране на Европейския съюз се закрепва законодателно. Във връзка с установеното противоречие бих искал да изразя и защитя становище и и опасение от неблагоприятните последици за България, които биха могли да възникнат пред отговорни институции и фактори, можещи да повлияят на развитието на процеса. В чл. 94г се определя съдържанието на Публичен регистър на лицата, получили регистрация по чл. 94б, който се поддържа от министъра на културата. В ал. 4, т. 8 е определено в Регистъра да се впишат носителите на права, но липсва изискване за наличие на актуализиран списък на заглавията на техните произведения, срока, територията и други условия, за които са отстъпени тези права. Това са критерии от съществено значение при евентуален бъдещ спор, защото благодарение на тях ще е предварително уточнено налице ли е съответното нарушение и дали е осъществен съставът на чл. 94г. Липсва единен публичен регистър, от който да е видно как всеки ползвател, сключил договор с организации за колективно управление на права или с независимо управляващо права дружество, да получи право на достъп до лицензиран софтуер и да може в реално време да се информира за размера на изплащането на възнагражденията към всеки един от правоносителите. Чрез такъв регистър ще се избегнат съмненията за злоупотреба с права от страна съмненията за злоупотреба с права от страна на организации за колективно управление на права или независимо управляващо права дружество. Настоящата практика, която имаме, показва, че много често организации за колективно управление на права не поддържат или неглижират задължението си да актуализират списъка с авторите и произведенията, които представляват. При такава постановка е възможно да се окаже, че дадена организация, съзнателно или не, събира приходи от управление на права, които не са ѝ отстъпени. Това уточнение е важно, за да се елиминират евентуални злоупотреби с обема от представлявани права. Също така смятам, че трябва да се въведе и принцип да не се изисква разрешение за разпространение на произведения, радио- или телевизионни програми, за които правоносителят е осигурил свободен достъп за потребителите. В частта за определяне размера на събираните възнаграждения – чл. 94р, се определя процедура по изготвяне и приемане на тарифи, за размерите на възнагражденията, които се събират от организация за колективно управление на права с участието на представителна организация, на ползвателите за всеки вид и обем на използваните произведения и други обекти на закрила. От съществено значение е тези тарифи да бъдат пропорционални на приходите, еднакви за всички, без отстъпки и намаления. При така създадената ситуация на запазване на монопола на досега съществуващите организации за колективно управление на права е крайно наложително да има и един държавен орган, който да бъде коректив между организациите за управление на права и ползвателите. Още повече че според годишните отчети на организации за колективно управление на права през последните години най-голяма част от приходите им идват от радио- и телевизионни предприятия. Мотивът на вносителите, че това са частни гражданскоправни отношения, които не се нуждаят от държавна регулация, не е състоятелен. Предлаганият метод на медиация е признат извънсъдебен способ за решаване на спорове между страните, но считаме, че не е подходящ като единствен начин за определяне на тарифите на организации за колективно управление на права, предвид спецификата на проблема и дупките в законодателството ни. Съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона за медиация постигнатото споразумение обвързва само страните по спора и не може да се противопоставя на лица, които не са участвали в процедурата. Това на практика означава, че постигнатото съгласие за тарифа чрез медиация ще бъде задължително само за участниците в процедурата, но не и за всички останали. Няма физическа възможност всички ползватели да участват в процедурата. Дори и да участват представителна организация или няколко такива, те също не обхващат всичките ползватели. Приетата чрез медиация тарифа няма да бъде задължителна за тях. Друг проблем е, че не е изяснен въпросът каква тарифа ще се прилага при провал на процедурата по медиация и за какъв период. Пропуск е и липсата на съдебен контрол по отношение на определяне на тарифите. Направеното предложение министърът на културата да не се намесва при определяне на размера на авторските възнаграждения, събирани от организации за колективно управление на права, както и от независими управляващи права търговски дружества, когато авторските права не са уредени от радио- и телевизионна организация, не е добра. Ето защо трябва да се включи нова, прецизирана алинея, чрез която министърът на културата или упълномощено от него лице да може да взема отношение по този казус. Друго важно изискване към тарифите е свързано с прилагането и сключването на договорите с ползватели. Организациите за колективно управление на права трябва да отстъпват на ползватели с управлявани от тях права за използване на произведения или други обекти на закрила с договори при равни и еднакви за всички недискриминирани условия, за да има реална пазарна конкуренция между правоносителите на авторски

като се постави изискването ползвателите по чл. 21 и чл. 91 от Закона за авторското право и сродните му права да формират част „авторски права в цената съответно на фактурата към крайния потребител или абонат“. В този си вид Законът за изменение и допълнение на Закона за авторското право няма да реши и да изчисти проблемите с авторското право и срочните му права и ще продължи практиката те да се решават в съдебни зали, вместо да бъдат регулирани от Закона. Ето защо считаме, че трябва да изчистим неяснотите, като направим предложение за промени между първо и второ четене на настоящия Законопроект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Байчев. Има ли реплики към неговото изказване?

Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 13 декември 2017 г.

Уважаеми колеги, това беше 14 точка от нашия дневен ред. Предстои парламентарен контрол, той ще започне в 11,00